Добрий вечір, шановні колеги. Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації, займіть свої місця, вставте картки в слоти.

Шановні колеги, готові реєструватись? Готові? Прошу реєструватись. 16:03:54

В залі зареєстровано 285 народних депутатів України. Повертаємось до розгляду питання. Правка 1722, Гончаренко. Дякую. Ця правка, 1722, носить технічний характер, можемо ї пропустити.

Я пропоную залишити ту редакцію, яка є в чинному законодавстві. Також, мені здається, вже зрозуміло… І я, до речі, хочу подякувати всім, мені дуже багато відгуків про початок цього обговорення. Люди зрозуміли, наскільки небезпечний закон зараз рухає монобільшість. Є велике сподівання, що, може, знайдуться здорові голови, які не пусті голови, не з туманом, які не будуть за це голосувати і ми не приймемо цей закон в цілому. Дякую всім громадянам України, які висловили підтримку тим пропозиціям і правкам, які я подавав. Шановні колеги, в цій правці йдеться про те, аби погіршити стан платника порівняно з тим, який є. Про що йдеться. Йдеться про те, що сьогодні, якщо особа придбає цінні папери, які потім комісією визнаються недійсними чи набувають певного статусу, який не дозволяє їх враховувати в своїй діяльності, не визначений термін, коли це рішення повинно бути прийняте. Таким чином, якщо я придбав цінні папери, а через рік комісія прийняла рішення, то для мене як платника податків настають негативні наслідки. Ми прописуємо, що лише, якщо на момент придбання було таке рішення, в цьому випадку тоді, дійсно, наслідки можуть бути. В іншому випадку, якщо після, наслідків нема. Цей пункт, як і багато інших, щодо яких щойно розглядалися правки, йде на користь платника податків. Тому пропонуємо відхилити. 1724 правка. Вона не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні громадяни, бо, я так розумію, що до народних депутатів звертатись вже нема великого сенсу. Хоча все-таки сподівання є ще якесь. Порядок реєстрації платників податків. Справа в тому, що зараз я пропоную цифри "10" замінити на "15". Мова йде про те, щоби було не пізніше ніж за 15 календарних днів, а не за 10 до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних. Справа в тому, що зараз діють строки в 20 днів, їх пропонується зменшити до 10. Я не розумію обґрунтування цього, пропоную хоча б зробити 15. Дякую. Я поясню вам, якщо ви не розумієте. Зараз платник податків повинен подати заяву за 20 днів до початку періоду податкового. Ми пропонуємо на користь платника цей строк скоротити до 10 днів. Це нормальна правка на користь платника. Прочитайте, зрозумійте, будь ласка. Дякую. правці? 1933. Комітетом не врахована, прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 1799, Гончаренко. 16:08:38 ГОНЧАРЕНКО О.О. Слухайте, а ви взагалі читали як голова комітету закон, який просуваєте, який доповідаєте? Тепер я розумію, чому ви мовчали весь цей час. Ну знаєте, кажуть, що мовчиш, за умного вийдеш. Ну я… Дивіться, 183.3. Я ще раз прочитаю свою правку: "У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом… (і так далі) не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит". Я пропоную збільшити ці терміни, це на користь платника податку. Ви що, не розумієте? Ну так, з 10 до 15. Ось про що йде мова. Як можна базові прості речі не розуміти? В принципі, тепер в мене вже немає великих питань щодо того, що і як в нас відбувається, економіка нашої держави не просто під загрозою - це буде диво, якщо ми будемо триматись хоч як є. Дякую. Правка 1799. Дуже гарне прислів’я про "якщо мовчиш, то може за умного вийдеш", да. Переходимо до голосування. 1799. Прошу визначатись та голосувати.

Я думаю, що це точно, і тут навіть, знаєте, як кажуть "говорящая фамилия". Як хочеться завжди, щоб воно було, дійсно, відповідало одне одному. Дивіться, я тепер щодо правки, яку я пропоную. Мова йде знову ж таки про заміну термінів: замість 10 – 15, - по тих же підставах, які я вже наводив. Дякую.

Дякую. Шановні друзі, фактично це є моя передостання правка, тому я хотів би сказати наступне. (Шум Що ще так могло підняти настрій у Верховній Раді? Це дуже приємно. Шановні друзі, я хотів би сказати наступне. Знаєте, є якась магія чисел: колись 16 січня були прийняті "драконівські закони", вони мали дуже негативні наслідки. На жаль, знову прийшло 16 січня, і ми приймаємо "драконівський закон" для економіки, мені важко збагнути нащо. Президент, влада, які оголосили, що хочуть 40-відсоткове зростання економіки, які хочуть досягти мільйон нових робочих місць, цим законом вбивають економіку. роблю таке, хоча я не Нострадамус, але таке передбачення: дуже скоро ми повернемося до цього і деякі речі з цього будуть виправлятися. Я хотів би, щоб ми запам'ятали, хто це просував, ну а навіщо, може, ми колись здогадаємося. Дякую. Дякую. Ви не наполягаєте на правці, да? Дякую. Остання правка Олексія Олексійовича Гончаренка, 1215. Шановні депутати, я звертаюсь до всіх вас. Вам повертатися з округів, в кінцевому рахунку ніхто не буде питати, якого кольору ваш значок на піджаку. Вас будуть питати, що ви зробили для своїх виборців. І ось зараз тих, хто проголосує за цей закон, вони зроблять так, що люди втратять робочі місця, що будуть втрачені тисячі робочих місць, що будуть втрачені інвестиції в державі, що той інвестклімат, про який так багато розповідали, насправді буде вбиватись. Мені важко збагнути, нащо це робиться. Єдине пояснення - це та розмова в кабінеті Прем'єра, яку ми всі зараз почули, вона каже про те, що просто немає ніякого Шановні друзі, не придумуйте ніякі фонди про "залишайся і повертайся", не треба ніякої спеціальної допомоги підприємцям. Є одне прохання: не заважайте. Не заважайте жити підприємцям і працювати, і тоді у них все буде гаразд, і у нашої держави. Ні в якому разі не голосуйте за цей закон. Дякую. Ви не наполягаєте? Ніна Петрівна, зараз ще правки є, які доповідають, які не були враховані. Железняк, наполягаєте на своїх правках? 913 правка. Шановні колеги, ми з Олексієм Гончаренком спілкувалися, у нас багато спільних правок схожих, але я не буду піднімати їх всі, я буду піднімати буквально три правки, які ми напрацьовували разом в комітеті під час робочих груп по адмініструванню. Ця перша правка – це правка про те, що ми пропонуємо, щоб все ж таки, щоб перевірки можна було вносити не раз, зміни до планових перевірок, не раз в квартал, а залишити раз на рік. Тому прошу цю правку підтримати зараз. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 913 Железняка, комітетом вона не була врахована. Прошу визначатись та голосувати. Дякую. Правка 1123. Железняк. Дякую всім, хто намагався підтримати попередню правку. Ця правка, яку я зараз ставлю теж на підтвердження, прошу її підтримати, вона говорить про те, що зараз в законі, який ми будемо розглядати в найближчий час, записано про те, що під час судового оскарження зупиняються строки давності. Ця правка, яку ми зараз будемо голосувати, вона пропонує все ж таки не зупиняти строки давності для того, щоб не було повторних перевірок. Теж правка була напрацьована в робочих групах, тому прошу вас підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 1123 правка Железняка не була врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-143 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 2088, Железняк. На жаль, на попередній правці не було потенціалу в залі. Але сподіваюсь, що саме на цю правку знайдеться. Ця правка говорить про те, що… Дивіться, у нас зараз є обмеження для ФОПів, скільки квадратних метрів вони можуть здавати. Це обмеження – це 100 квадратів і 300 квадратів. Відверто, ми проводили консультації з Міністерством фінансів і з Державною податковою службою. Ми як держава не можемо це контролювати, і через це сумлінні платники податків, вони ухиляються. Тому є пропозиція підвищити цей ліміт по квадратним квадратним метрам до 300 і 900 квадратних метрів. Про це ця правка. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставимо на голосування? 2088. Комітет, на жаль, її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-185 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2086, Васильченко. Шановний пане Голово! Ви мені обіцяли дві хвилини, оскільки я погодилася не ставити на підтвердження інші свої правки, а відповідно цей час використати для цієї правки.

відповідно до 1, 5 та 7 мільйонів. Зазначу, що відповідні норми є передбачені в кількох законопроектах, які зареєстровані депутатами різних фракцій. І дуже давно фізичні особи-підприємці вже чекають цього підвищення, адже ліміти встановлювалися ще в 2014-2015 роках, коли, наприклад, мінімальна зарплата була 1700 гривень, а зараз вона – 4700 гривень. Я звертаюся до всіх членів МФО "За ФОПів", до всіх мажоритарників і колег абсолютно з усіх фракцій. Ви точно знаєте, що до вас щодня звертаються ФОПи з відповідними проханнями. Давайте не будемо просто багатослівними і лише з екранів телевізорів говорити, наскільки ми дбаємо про малий і середній бізнес, а справді покажемо їм на ділі, що ми думаємо про їх інтереси і ми розуміємо, наскільки це важливо для України. Я дуже прошу підтримати і проголосувати цю правку. ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Шановні колеги, безперечно, якщо ми з вами приймемо рішення про скасування всіх податків, якийсь період часу ми з вами будемо популярними, так само – якщо піднімемо ліміти для ФОПів, збільшимо пільги чи зробимо щось таке інше, але це рішення треба приймати в комплексі. І, дійсно, зараз у нас в комітеті декілька законопроектів, які ми повинні разом з Міністерством фінансів, разом з нашими іноземними партнерами, з якими зараз йдуть перемовин, йдуть перемовини зараз щодо відкриття нової програми, і ми не можемо зашкодити цим перемовинам. Так от, разом усім сісти і розробити нормальне рішення, а не вставляти цю правку зараз у тіло цього закону. Я прошу відхилити, прошу відповідально проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тиша в залі, шановні колеги! Ставлю на голосування, ставлю на голосування пропозицію Васильченко Галини Іванівни. Шановні колеги, або тиша в залі… 2086, прошу голосувати.

За-340 Правка врахована. Правка 1820, Гриб. Шановні колеги, у нас вже така добра тенденція. В мене було 119 правок, але я прошу вас підтвердити і підтримати тільки одну. Про що ця правка? Ми говоримо про те, що хочемо мати енергонезалежну державу. Правда, хочемо? Тоді, будь ласка, підтримайте цю правку, бо вона знижує тиск дійсно на видобувачів безпосередньо газу в Україні. І це дасть можливість 820. Ні, вона відхилена. Шановні колеги, ставлю на голосування правку народного депутата Гриб, 1820. Вона не була врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-109 Рішення не прийнято. Правка 530, Ніколаєнко. Колеги, теж у мене багато правок. Я прошу 2 хвилини, в цілому я виступлю, і 2 правки на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добавте хвилину, будь ласка, Андрію Івановичу. Давайте будемо чесними, це не просто закон - це фактично така тиха прискорена податкова реформа в нас відбувається. Ми вносимо зміни в 160 статей Податкового кодексу, тому це фактично новий Податковий кодекс, тільки його уряд не спромігся подати, тому що він не дуже, як там, профан, було сказано, тому ми за них це робимо, і дуже в турборежимі. Бізнесу, я теж погоджуюся з своїми колегами, що бізнесу, на превеликий жаль, доведеться зіткнутися з дуже великим тиском податкової після тих прав, якими ми їх сьогодні, скоріш за все, наділимо як Верховна Рада. І я вважаю, що це має бути потім предметом перегляду і теж, не хочу "вангувати", але впевнений щодо багатьох які ми сьогодні затвердимо, ми повернемося, щоб їх відміняти, тому що ви на місцях, особливо мажоритарники, зіткнетесь з тим, що як зараз ми зміняли ліміти для ФОПів, так ми будемо відміняти велику кількість положень цього законопроекту. Щодо правок, я прошу поставити на голосування дві мої правки: 530-у і 745-у. Що таке 530 правка? Це про те, що сьогодні, щоб будь-якому бізнесмену чи підприємству отримати податкове роз'яснення, на це податковій дається 10 днів. Вони зараз це успішно роблять. Зараз ми кажемо про те, що їм треба додатковий час. Ми їм даємо додаткові повноваження і вони ще хочуть додаткового часу. Податкова і так працює не дуже добре, ми їм дали ще надповноваження, і ще давайте Я скажу окремо по 745 правці. Андрій Іванович, ми ж домовлялися – 2 хвилини і все. Ні. Так 2 правки, а не по 2 хвилини. Правильно. Ні-ні, 530-а і 745-а. Шановні колеги, переходимо до голосування за одну та за іншу. Добре, 530 правка. Комітетом вона не була врахована. Прошу визначатись та голосувати.

Але при цьому я хочу звернути просто ще раз на те, що зараз ми проголосуємо, я підкреслюю, 10 днів податковій службі для того, щоб дати бізнесу роз'яснення. Це існуюча норма в законі, її достатньо. Ми з вами зараз даємо надзвичайно додатковий час для чогось податковій, щоб вона довше бізнесу відповідала і потім не несла за це відповідальності. Я прошу залишити так, як є, і 10 днів - цього достатньо. Це краще, і я прошу її поставити на голосування. І, Дмитре 745 правка, ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-125. Рішення не прийнято. 542 правка, Івченко. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хотів наголосити, від усього аграрного комітету ми подали правку - так зване скасування "соєвих правок". Так ось, в цьому законі це присутнє. Фінансовий комітет скасував, в кінці кінців, ці "соєві правки". Я хочу нагадати, що лобісти в минулих роках, які говорили, що у нас буде збільшена переробка, трішки помилились. Бо коли діяло відшкодування ПДВ, було півтора мільйона на переробку. В цьому році - тільки 1 мільйон 550, тобто незначне збільшення переробки. Але ціна впала значно. Якщо побачите ФОП в Аргентині, то ціна впала в світі на 13 відсотків, а у нас занижують до 24 Тобто постраждали від того, що ввели ці "соєві правки" безпосередньо малі і середні сільгосптоваровиробники. І я дякую комітету, що вони врахували цю правку і ми скасували ці "соєві правки", і тепер буде відшкодування ПДВ по експорту цих бобових, а це означає, що зростуть однозначно ціни на бобові в нашому контексті… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Так, правки

Шановна президія, шановні колеги, я вирішила не змагатися сьогодні за кількістю правок і красномовством з Олексієм Гончаренком - сьогодні, безумовно, він чемпіон, - а я хочу позмагатися за конструктив. В цьому законопроекті - я вдячна Голові, що намагався врахувати максимально ті правки, які стосуються питань економіки, - тим не менше, опозиція все ще не задоволена, але конструктивна. Я нагадую ті питання, які залишаються болючими. Перше – це кредитні спілки. Колеги, в країні, в якій країна і фінансова система не може запропонувати дешевий кредитний ресурс, нехай хоча б громадяни, які організовують самі кредитні спілки, мають неприбутковий статус і здешевлюють, власне, кредитування для членів цих спілок. Такий досвід в Сполучених такий досвід в Ірландії. Це перше питання. Я сподіваюсь на конструктив, що ми зараз… потім вирішимо це питання. Друге. Ми почули багато дискусій, і в тому числі теоретичних, щодо того, чому занепадає промисловість в Україні, останнім часом і на плівках, і журналісти обговорюють це, і ми в цьому залі. Я вам підкажу рецепт. Сьогодні ціна на електроенергію є одним з болючих питань, ціна на підключення навіть внесена в Doing Business. Чому? Тому що не можна почати бізнес, не підключившись до електроенергії. Колеги із партії влади запропонували правку про відміну акцизу на електроенергію. На жаль, не знайшлася добра воля комітету і нас як парламенту підтримати тому що електроенергію треба здешевити в першу чергу для промисловості. Це засади того, що у нас буде розвиватися виробництво і промисловість, і будуть робочі місця. Далі. Ми впровадили низку норм BEPS і конкретні кроки, які стосуються деофшоризації. І наміри наміри є благими. Разом з тим це високі матерії, які мають конкретний вимір. Одна з норм сьогодні вимагатиме, що всі угоди, укладені з країнами, які включені Кабміном у так звані низькоподаткові зони. А серед них є такі країни як Оман, Саудівська Аравія, але є і Молдова – наш сусід. Люба угода сьогодні з Молдовою призведе до нарахування податкових різниць. І головне. Я вимагала від комітету і пропонувала відтермінувати введення КІКів на більш пізній період як це робили європейські країни. На жаль, не дослухались. Але я переконана, що ми повернемося до цього питання і будемо з вами дискутувати як ставки, які ми запропонували. Я вдячна, до речі, за понижену ставку. Так і строки, з якого періоду це почне працювати. Завжди конструктивна Ольга. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ольга Валентинівна. Це дійсно так. Переходимо

чисто по помилці. Це правка щодо збереження існуючих норм оподаткування підприємств, що видобувають мінеральні корисні копалини на значній глибині. Треба залишити в редакції чинного Податкового кодексу корегуючи коефіцієнт та критерії його застосування, що передбачені рядком 15 таблиці в пункті 252.22 Податкового кодексу. Після детального перегляду цієї норми в комітеті ми знайшли спільне розуміння, що це не нова зміна і не податкова пільга. І проблем з її адмініструванням не буде, бо вона вже є в чинному Податковому кодексі на даний час. Треба прийняти правку 2029. Дякую за увагу. 2029. Вона не була врахована комітетом. Однак, наскільки я розумію, то позиція може бути і іншою, виходячи з позиції в залі. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування правку 2029, Марусяка. Вона не була врахована комітетом, однак, ще раз повторюю, дивлячись на те, як ми голосували за правку по ФОПам, вона може бути підтримана. Прошу підтримати та проголосувати. За-296 Рішення прийнято, правка врахована. Правка номер 1933, Горват. І після цього… Ніна Петрівна, у вас були правки на підтвердження? Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні склалася абсурдна ситуація з акцизними марками. Виготовлення акцизної марки коштує 19 копійок, а ставка акцизного податку на сухі натуральні вина складає 1 копійку на літр. Виробники зобов’язані замовляти акцизні марки за два місяці, щомісяця подавати звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці, несуть витрати з їх наклейкою і так далі, і так далі. Податкова все це мусить адмініструвати. Тобто витрати є

так склалося, що моя правка не була підтримана, але я прошу в залі подумати. І податковій буде легше адмініструвати, і виробникам менше… Дякую, шановні колеги. Ви наполягаєте на правці? 1933. Комітетом не врахована, прошу визначатись та голосувати. Прошу визначатись та голосувати. За-142 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Ніна Петрівна, на яких правках ви наполягали? Шановні колеги, я хочу, щоб ви також толерантно віднеслися зараз до мене, як я до вас. Я попрошу поставити на підтвердження. Якщо насправді голова комітету не збрехав, вибачте за слово, то 1527 пункт - це про збільшення фінансового результату, що стосується застосування вашої розумної ділової мети відносно всіх взаємовідносин з нерезидентами. Приберіть, будь ласка, доповнення статті 140.5 140.5 підпунктом 15, що додається до фінансового результату на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами. Немає визначення, що це тільки в рамках ТЦО, і цей пункт означає, що це для всіх. Тоді або ви прийміть мою поправку, на якій я наголошувала, або в цій частині прошу поставити на підтвердження поправку, яку я назвала: 1527.

Розповсюджується на операції з усіма нерезидентами, в тому числі ТЦО, в тому числі ТЦО, перевірте, будь ласка, стенограму, Ніна Петрівна. Ставлю на голосування правку 1527

За-261 Правка підтверджена. По фракціям покажіть, будь ласка. Ніна Петрівна, наступна правка яка, на якій ви будете наполягати… хотіли поставити на підтвердження. 16:37:20 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, у мене зараз серце розірветься від тієї неправди, яка тільки що відбулася. Ви при розгляді моєї поправки збрехали, що що тільки буде застосовуватися цей поліцейський метод відносно розділу ТЦО. Зараз ви підтвердили відносно всіх платників, всіх взаємовідносин з усіма нерезидентами. Як так можна, я не знаю! Я не буду більше ставити поправки на підтвердження, тому що немає змісту. Але якщо хтось в цьому законі для себе знайшов, хоча би маленький позитив, в тому числі і збільшення обсягів, прошу вас, не голосуйте за цей закон. Незважаючи на ці маленькі позитиви, це страшний закон для всієї економіки України. Утримайтесь, будь ласка, від голосування, давайте розіб'ємо його на частини і приймемо його так, як потрібно, відпрацювавши

Ця норма абсолютно відповідає світовій практиці. Це норма з правил анти-BEPS, який розроблений OECD. В першому читанні цей принцип поширювався на всі операції, всіх платників. Ми в порядку компромісу звузили його лише до операцій з нерезидентами, в тому числі і ТЦО. І те я намагався вам донести, так само, як на комітеті, так само і зараз. Абсолютно нормальний, компромісний варіант, нормальна норма. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги! Ми всі проповідуємо, дійсно, підтримку власного товаровиробника. Коли реально подивитися на багато правок, ми бачимо несистемність, недосконалість, де в цій залі нам прийдеться міняти… ГОЛОВУЮЧИЙ. Степан Іванович,

1926, 1927 і 2146. Це зв'язано з підтримкою власного виробника і лобіюванням певних інших інтересів, яке проходило декілька років. Дякую.

Ми не можемо проголосувати разом. Ці правки були враховані комітетом? Ставлю на голосування правку 1888. Вона була врахована комітетом, це правка Гетманцева. (Шум у залі) Ну, шановні колеги, відкрийте таблицю, будь ласка, подивіться. Ну, про що правка? Про закон. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтеся до голосування. Ставлю на підтвердження правку 1888 народного депутата Гетманцева, вона була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-255 Рішення прийнято. Ставлю на підтвердження правку 1889 народного депутата Гетманцева. Вона була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-247 Рішення прийнято, правка залишається врахованою. По фракціях покажіть. Правка 1917, народного депутата Гетманцева. Також була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-242 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Правка 1926. Да? Вона врахована частково. Пропонується залишити рішення комітету в силі. Прошу підтримати та проголосувати.

За-241 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Правка 1927 також була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати на підтвердження. 16:43:12 За-243 Рішення прийнято. Правка врахована. Правка 2143 також була врахована комітетом. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-231 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Покажіть по фракціям. Шановні колеги, переходимо до голосування за закон в цілому. Ставлю на... Железняк.

Я.І. Це якраз про строки оскарження – те, що ми, ну, обговорювали вже багато тут доповідачів. Вона у нас зараз є врахована частково. Я наполягав, звичайно, на комітеті – з доповненням, але зараз для того, щоб не руйнувати текст законопроекту, і для того, щоб захистити наші підприємства, ми пропонуємо все ж таки залишити в тому варіанті, як є. При яких випадках можна буде зупиняти строки давності і при яких можна не зупиняти. Там велика правка, тому прохання врахувати її хоча б в редакції комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона не була врахована, да, комітетом? Тобто…

Тобто… Прошу тоді перейти до голосування, підготуватись. Тобто технічно 1123 була не врахована, її треба врахувати, правильно? Добре. Ставлю на голосування пропозицію про врахування правки 1123. Вона була не врахована попередньо комітетом, однак зараз вона врахована. однак зараз вона врахована. Не врахували, вони кажуть. Треба… Добре, я зрозумів. Ставлю її на голосування для врахування, 1123. Прошу підтримати та проголосувати.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

кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві. Готові голосувати? Я думаю, що нас багато критикували із-за ФОПів, сьогоднішнє рішення і підтримка правки наших колег щодо збільшення лімітів, вона багато що виправить, в тому числі і в публічному сприйнятті цього закону. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-283 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного.

Надійшла заява від двох фракцій: "Голос" і "Європейська солідарність", - звісно, про перерву з заміною на виступ. Рахманін Сергій Іванович. Устінова Олександра Юріївна.

Шановні колеги, ми всі з вами дуже пишалися тим, що ми проголосували за перезавантаження Державного бюро розслідувань. Всі раділи тому, що одіозне керівництво буде звільнено, а на його місце будуть призначені чесні, порядні люди, в нас буде незалежний правоохоронний орган. Вибачте, будь ласка, але і ми голосували за цей законопроект, і ви голосували за цей законопроект. І те, що там зараз відбувається – це повний беспредел і політичний договорняк. Сьогодні стало відомо про те, що заступником Голови Державного бюро розслідувань буде призначений колишній адвокат Віктора Федоровича Януковича. Людина, яка захищала цю людину, буде тепер вести справи Майдану в начебто новому і незалежному правоохоронному органі. Це не можна допустити. І я звертаюся зараз до вас з тим, що ми як парламент маємо на це відреагувати. Також відбулося пряме порушення законодавства. Ви всі читали, мабуть, і знаєте, що конкурс на заступників керівника ДБР був оголошений 30 січня, документи приймалися... Якщо ви віднімете ті дні, які були святами, а це два дні, то люди мали за 3 дні зібрати купу документів, враховуючи довідки, які неможливо отримати за 2 дні, тим паче на свята, і подати документи на заступника керівника одного з найбільших і найвпливовіших правоохоронних органів цієї країни. Вибачте, але це було, мало того що порушення законодавства, тому що чітко законом і положенням було передбачено, що щонайменше 15 днів маємо бути на подачу документів, але це і був договорняк. Однією із перших заяв нової очільниці, виконуючої обов'язки очільника ДБР пані Венедіктової, вашої колишньої колеги, було те, що колишнє керівництво ДБР і саме тому, я перепрошую, ми всі за це в тому числі голосували, - не справилося зі своїми обов'язками. Так от, я вам хочу сказати, що тих два заступника, які були раніше заступниками пана Труби, а це пані Варченко і пан Буряк, залишилися працювати в ДБР. Пані Венедіктова їх просто перевела на інші посади. Пані Варченко, яка, до речі, до ДБР працювала у всім відомому такому в Генеральній прокуратурі департаменті Кононенко-Грановського, тепер працює начальником одного з управлінь Державного бюро розслідувань. поки не призначили того адвоката Януковича, зараз відповідає за розслідування справ Майдану. А пан Буряк, я вам хочу нагадати, якраз ймовірніше всього і фігурує на плівках щодо окружного адміністративно суду, де відбувалися договорняки між суддями і керівництвом ДБР про те, як і які справи треба порішати. Так от, коли ми всі з вами голосували про перезавантаження органу, зараз...

Шановні колеги, переходимо до розгляду, подальшого розгляду питань порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 2661). Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Шановні колеги, займіть свої місця і підготуйтесь до голосування, нам необхідно 226 голосів для того, щоб включити цей законопроект до порядку денного.

Готові? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Готові голосувати? Переходимо до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного законопроекту реєстраційний 2661. Прошу підтримати та проголосувати. За-305 Рішення прийнято. Нам необхідно застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду цього питання на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-284 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру розгляду питання за скороченою процедурою. Вибачте за тавтологію. Прошу підтримати та проголосувати.

За-239 Рішення прийнято. Переходимо до розгляду. Слово надається народному депутату України Шуляк Олені Олексіївні. 16:55:30 ШУЛЯК О.О. Шановний, пане Голово, шановні народні депутати, всім відомо, що дороги – це головний біль для нашої країни. Тому розвиток інфраструктури в країні – це пріоритет не тільки для нашої парламентської команди, а і для команди уряду і Офісу Президента. Ми зацікавлені в тому, щоб залучалися всі можливі ресурси у розвиток будівництва українських доріг. І кожна гривня, яка вкладається в будівництво автомобільних доріг, навіть,якщо вона була залучена, окупається двічі. Перший раз - коли українські підприємства отримують замовлення під які використовуються українські матеріали; а другий раз - коли з'являється вже економічний ефект від використання нових доріг. Проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 2661) від 20 грудня 2019 року підготовлено з метою забезпечення ефективного фінансування ремонту та розбудови існуючої мережі автомобільних доріг, будівництво нових автомобільних шляхів та своєчасного фінансування заходів, передбачених відповідними бюджетними програмами, шляхом залучення додаткового позабюджетного фінансування для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Законопроектом передбачається внести зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо передбачення можливості для Державного агентства автомобільних доріг здійснювати запозичення під державні гарантії шляхом виключення виключення для Укравтодору застосування частини четвертої статті 17 Бюджетного кодексу України. Я прошу підтримати прийняття цього законопроекту та проголосувати за нього за основу та в цілому. Дякую за увагу. Слово надається для співдоповіді заступнику голови Комітету з питань бюджету Трухіну Олександру Миколайовичу. Дякую. Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати і запрошені! Комітет з питань бюджету 15 січня розглянув законопроект 2661 про внесення змін до Бюджетного кодексу. У комітеті проаналізовано положення законопроекту з урахуванням висновків ГНЕУ та звернуто увагу на окремі питання щодо наведених у листі-висновку комітету. Водночас під час розгляду законопроекту відмічено, що виходячи з катастрофічного стану мережі доріг, достатньо коштів державного дорожнього фонду для прискорення темпів будівництва і ремонту доріг та виправлення поточної ситуації в найближчій перспективі. за участі Міністерства фінансів, Рахункової палати і голови Укравтодору, з урахуванням висловлених зауважень запропоновано уточнити і конкретизувати положення законопроекту, передбачивши, що Укравтодор, з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, має право здійснювати запозичення під державні гарантії у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів, якщо відповідне положення передбачено у Законі про Держаний бюджет. Таким чином, законодавчо унормується право Укравтодору здійснювати запозичення з цільовим призначенням на розвиток доріг. Але безпосередньо реалізувати таке право буде можливо лише за наявності норми у Законі про Державний бюджет на відповідний рік, в межах затвердженого граничного обсягу надання державних гарантій. Тобто після визначення у Бюджетному кодексі такого права для здійснення Укравтодором запозичень у поточному році має бути передбачено відповідне положення у Законі "Про Державний бюджет на 2020 рік". У зв’язку з цим, розробниками розробниками подано системно пов'язаний законопроект 2660 щодо змін до цього закону. Крім того, до законопроекту необхідно внести техніко-юридичні та редакційні уточнення для приведення до встановлених вимог та узгодження з нормами законодавства, зокрема щодо уточнення терміну набрання чинності Не можна. 10 секунд ми не надаємо ні вам, ні комусь іншому, Олександр Миколайович. Шановні колеги, необхідне обговорення? Запишіться: два – за, два – проти по фракціям.

ось є різниця між тим, як працюють різні комітети Верховної Ради, які виносяться рішення. І от, якщо тільки що відбулася насправді дуже жахлива історія з прийняттям попереднього закону, я про це багато казав, то зараз насправді виноситься рішення, в якому теж є певні ризики, але це є рішення про те, щоб ми будували українські дороги. Я розумію, що ми всі маємо, на мою думку, це підтримати, бо інакшого варіанту немає, бо дороги у нас знаходяться у жахливому стані, і ми маємо це робити. Єдине що, має бути дуже жорсткий контроль. І я дуже прошу, щоб уряд України, Укравтодор здійснював надзвичайно жорсткий контроль і за відбором об'єктів, саме головне - за реалізацією ремонту, щоб бралися гарантійні зобов'язання з підрядників, щоб ті дороги, в які держава вкладає свої гроші, відриваючи їх… платники податків відривають від себе і вкладають це в дороги, тому що вони, дійсно, державі потрібні, щоб ці гроші не йшли навмання, щоб ми не будували якісь ділянки між невідомо чим, щоб це будувалося великими, цільними кусками, щоб це було, дійсно, під гарантії, щоб за цим був дуже-дуже дуже-дуже ретельний контроль держави. І тоді, дійсно, ми зможемо в цьому році якось зрушити з місця ту, дуже складну, ситуацію з дорогами, яка у нас сьогодні є. Тому я пропоную підтримати це рішення і проголосувати цей законопроект, розуміючи про ті умови, які я вже навів. Дякую. Шановна президія, шановні народні депутати! Напевно, в цьому залі немає жодного народного депутата, який не підтримує ідею будівництва або ремонту українських доріг. Всі ми розуміємо, що це є кровоносні вени нашої економіки, що це є підняття і розвиток наших громад, наших обласних центрів. Тому, безумовно, депутатська група "За майбутнє" буде голосувати і підтримувати даний законопроект. Але у нас є зауваження. Зауваження: по-перше, не занадто велика сума, і ми сподіваємося, що на протязі року ця програма буде збільшена і буде збільшене фінансування. Наступне: дійсно, повинен бути контроль - контроль за будівництвом. Третє, і, напевно, саме головне: встановлення на відремонтованих дорогах вагових комплексів, які будуть перевіряти великовантажні автомобілі, які пересуваються по цим відремонтованим дорогам. Шановні народні депутати, ми можемо виділяти сотні мільярдів гривень, але, якщо не буде працювати "Укртрансбезпека", якщо у нас по дорогах будуть їздити автомобілі з вагою 100 тонн, то, будуй не будуй, доріг в державі Україна не буде. Тому давайте ми окремо будемо займатись питаннями контролю і заставимо, врешті-решт, працювати ту дорожню службу, яка за це повинна відповідати. А так ми підтримуємо і голосуємо. Думаю, що український парламент повинен об'єднатись навколо прийняття цього законопроекту. Дякую. Доброго дня. Шановні колеги, дійсно, дуже важливий законопроект, і кожен з нас щодня по Україні пересувається цими жахливими дорогами, і ми їх бачимо. Кожного дня у коментарях в соціальних мережах, в пропозиціях від наших виборців ми отримуємо

Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги! Безумовно, будувати дороги – це дуже слушно і це перспективно. А чи пам'ятаємо ми, який бюджет Укравтодору на 2020 рік? Він майже в три рази більший, ніж був при, світлої пам'яті, Георгії Кирпі. Чому я згадав саме цього видатного державного діяча? Не міністра, а саме державного діяча. Тому що ми з вами їздимо ще й зараз вже по розбитим, але дорогам, які побудувалися саме при ньому. І йому не потрібно було таких коштів. Сьогодні я хочу нагадати, що подібна програма, вона вже діяла до 2015 року, і 5 мільярдів гривень ми ще сплачуємо процентів по попередніх кредитах, і вони сьогодні закладені в бюджеті на 2020 рік. Де найбільше крадуть? Як кажуть, на залізниці і на дорогах. Так що, не вистачає? Не вистачає при найбільшому бюджеті? Власних коштів не вистачило, так ще хочемо мати зовнішні запозичення під державні гарантії? Тобто сьогодні беремо, а повертати будуть наступники. Я вважаю, що сьогодні є, на що брати кошти: на пенсії, на підняття рівня зайнятості і зарплат. А сьогодні достатньо коштів, і треба боротися за здоров'я нації, а ефективно використовувати те, що ми вже й так виділили на наші українські дороги. Не крадіть! Дякую за увагу. Олег Іванович. 17:06:56 КУЛІНІЧ О.І. Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Даний законопроект надзвичайно важливий, тому що він дає можливість залучати додатковий ресурс на будівництво, ремонт наших доріг. Того ресурсу, який є, його катастрофічно не вистачає. Я вам говорю як депутат-практик, який працює вже третє скликання, і навіть збільшення ресурсу на цей рік не дасть можливості капітально ремонтувати дороги. Тому що, якщо дороги державного значення більш-менш ремонтуються, то дороги місцевого значення, вони просто знаходяться в катастрофічному стані. По деяких обласних центрах і по деяких областях - там залишилися тільки напрямки. Я просто наведу приклад Полтавської області, коли протяжність доріг місцевого значення - 8 тисяч кілометрів, а ресурс – 1,3 мільярди. За цей ресурс можна капітально зробити тільки 80 кілометрів доріг, уявіть собі, 80 кілометрів – це 1 відсоток. А що робити з іншими дорогами? Тому тільки залучення таких ресурсів дає можливість більш-менш якось капітально ремонтувати частину доріг і з років 2-3 ми можемо вийти на якийсь рівень,і...

У нас на розгляді знаходиться законопроект, який передбачає одну зміну. До Бюджетного кодексу, до переліку тих органів державної влади, які матимуть можливість за державні гарантії отримувати чи залучати кредити, в даному випадку – на Укравтодор, для будівництва українських доріг загальнодержавного значення, і, власне, цей законопроект відкриє таку можливість і для українських доріг, крім інших органів, зокрема Державної іпотечної установи або Міністерства оброни України. В той же час, полягає питання в тому: а за який відсоток будуть залучатися ці кредити? І над цим має бути дуже жорсткий контроль Міністерства фінансів, Кабінету Міністрів і, безумовно, парламенту, а також стосовно якості виконання цих робіт. Україні потрібні дороги, але не потрібно, щоб разом із снігом сходили і українські дороги, ось в цьому полягає ключова проблема. Тому жорсткий контроль за виконанням цього закону. І фракція "Батьківщина" підтримує, щоби українські дороги розвивалися в Україні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування. Шановні колеги, комітет рекомендує прийняти за основу і в цілому. Ми потім готові голосувати в цілому? Добре. Шановні колеги, ставлю пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу (реєстраційний номер 2661). Прошу підтримати та проголосувати.

За-339 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу (реєстраційний номер 2661). Прошу підтримати та проголосувати.

(2660). Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Нам необхідно включити цей законопроект у порядок денний, для цього необхідно 226 голосів підтримки народних депутатів України. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-330 Рішення прийнято. Нам пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати. За-308 Рішення прийнято. Шановні колеги… По фракціях покажіть. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-272 Рішення прийнято. Шановні колеги, необхідно обговорення чи можемо голосувати без обговорення? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 2660). Прошу підтримати та проголосувати. За-339 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 2660). Прошу підтримати та проголосувати.

За-338 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 229, "Опозиційна платформа - За життя" – 4, "Європейська солідарність" – 24, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 19, "Довіра" – 15, позафракційні – 16. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Це проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу (2492). Доповідає член Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Фролов Павло Валерійович. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет 15 січня розглянув 135 пропозицій, що надійшли від народних депутатів до законопроекту 2492, з яких 83 – враховано, 49 – відхилено, та ухвалив висновок і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його в другому читанні та в цілому. Остаточна редакція враховує висновки регламентного комітету, експертного та юридичного управління Апарату Верховної Ради і передбачає поступовий перехід парламенту на роботу у цифровому форматі. Передбачено з 4 лютого по 1 вересня документообіг в парламенті в паперовій або в електронній формі. Кожен народний депутат зможе вносити законопроекти і поправки, звернення і запити не лише, як зараз, за власноручним автографом, а і шляхом накладання ЕЦП в електронному кабінеті, як на своєму робочому місці, так і віддалено, зі службового планшету, які почали видавати народним депутатам, і колеги з трьох комітетів вже їх отримали. Я вам продемонструю. Проте ніяких стосів паперу, що тиражують сьогодні на всіх депутатів, а потім ідуть у смітник, з 4 лютого не буде. Той депутат, який потребуватиме для роботи роздруківку конкретних законопроектів, отримає її за своєю вимогою. А вже з почату четвертої сесії, тобто з вересня цього року, електронна форма документообігу стане основною, крім кількох винятків застосування паперової. Це при підписані оригіналу, прийнятого закону; внесення змін до Конституції; ратифікації міжнародних договорів; кадрових питань, якщо документи міститимуть конфіденційні та персональні дані; при поданні заяв від фракцій або народних депутатів під час пленарного засідання, зокрема на перерву тощо. Колеги, український парламент може стати третім парламентом світу, після датського та Європарламенту, за рівнем діджиталізації. Ми зменшимо бюджетні витрати, а наша робота стане більш зручною, прозорою та екологічною. Дякую. Та прошу підтримати в цілому. Дякую. Шановні колеги, є правки які не були враховані комітетом. Скажіть, будь ласка, хто буде наполягати на правках? Можемо переходити до голосування? Дякую. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування і займіть свої місця.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 Будь ласка, займіть свої місця і підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-251 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" - 210, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" - 0, "Батьківщина" – 1, "За майбутнє" – 12, "Голос" – 0, "Довіра" – 15, позафракційні – 13. Дякую. Шановні колеги, зверталися народні депутати з проханням розглянути швидше питання проект Закону про розвідку та проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки". Пропонується підняти ці питання вище, а після цього будемо далі розглядати. Це перше читання. Ми пройдемо і після цього повернемось. Шановні колеги, ставлю на голосування щодо внесення змін в порядок розгляду питань нашого пленарного засідання. Пропозиція в наступному: щоб зараз розглянути законопроект 2412-д, Після цього… (Шум у залі) Ні, ми з вами робили одним голосуванням. Це зміни до порядку денного. Шановні колеги, давайте не вводити в оману. Готові голосувати? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові? Прошу підтримати та проголосувати за вищезазначену пропозицію.

За-239 Рішення прийнято. По фракціям покажіть, будь ласка. Шановні колеги, це повторне перше читання. Пропонується розглянути питання за скороченою процедурою - проект Закону про розвідку (реєстраційний номер 2412-д). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, проект Закону України про розвідку (повторне перше читання) за реєстраційним номером 2412-д спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва Він має замінити чинний наразі Закон України про розвідувальні органи. Для доопрацювання законопроекту було утворено робочу групу, до складу якої увійшли, зокрема, представники розвідувальних органів та громадські експерти. доопрацьованому законопроекті враховано зауваження та пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради. Визначено термін "розвідка" з урахуванням тлумачення зазначеного терміну. Враховано зауваження щодо недостатнього висвітлення в проекті розвідки як виду діяльності. Конкретизовано правовий статус та сферу відповідальності Служби зовнішньої розвідки України. Враховано зауваження експертів та виключено Службу безпеки України з переліку розвідувальних органів. з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів, органом спеціального призначення з правоохоронними функціями та розвідувальних органів визначено Службу безпеки України як суб’єкт розвідувального співтовариства. Приведено у відповідність Конституції України норму, згідно з якою РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки, оборони та розвідки. Посилено парламентський контроль, тощо. Отже, пропозиція комітету – рекомендувати Верховній Раді України включити доопрацьований комітетом законопроект до порядку денного другої сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти його за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Необхідно обговорення цього питання? Запишіться ті фракції, які наполягають на виступі. Два – за, два – проти.

Дякую. Шановні колеги, насправді ми всі сподівалися, що Закон про розвідку після доопрацювання буде більш досконалим і не буде настільки в принципі повторювати попередній законопроект, який викликав стільки критики. В даній нормі законопроекту залишилися багато боків, які ми не можемо підтримувати з огляду в тому числі і нашої співпраці з міжнародними партнерами. Він є таким, що не відповідає відповідає ані європейському шляху розвитку наших спецорганів, ані євроатлантичному. Саме тому фракція "Європейська солідарність" буде наполягати на тому, щоб цей законопроект, якщо він пройде перше читання сьогодні в залі, було якісно доопрацьовано в комітеті і не випускався в такому вигляді, який ми маємо сьогодні. Крім того, я хочу наголосити, що зазначений законопроект було внесено і зареєстровано вчора, розглянуто на комітеті без висновку ГНЕУ, що, в принципі, є суперечливим, адже ми маємо можливість обговорити це в тому числі і з посиланням на висновки Головного науково-експертного управління. Я вже не говорю про те, що там залишилися понадмірні функції, які ви надали в тому числі Міністерству внутрішніх справ, я маю на увазі в даному випадку Національну гвардію. Дякую.

враховані ті критичні зауваження, які лунали, і на сьогоднішній день цей законопроект до першого читання абсолютно готовий, ще раз підкреслюю, що це лише перше читання. Між першим і другим читанням є зауваження, які можуть поступити від різних народних депутатів, обов'язково будуть враховані, якщо вони будуть обґрунтовані. І тому я прошу підтримати цей законопроект, проголосувати за основу в першому читанні. Дякую.

Шановні колеги, на сьогоднішній день є і діє Закон України про розвідку, про зовнішню розвідку, про військову розвідку. Керівники призначаються Президентом, доповідають Президенту, ніяких питань до них і до закону з початку 2000 років по сьогоднішній день не було, крім того, що вони неефективно працюють. Сьогодні створюється якесь товариство з розвідки, не зрозуміло що це таке, для чого. Військова розвідка має свої завдання, як в усіх незалежних країнах, специфічні, які здобувають інформацію в основному по лінії Міністерства оборони. Зовнішня розвідка має свої завдання: в основному по науці, по політиці, по інших розробках. Вони взагалі не пересікаються практично і доповідають кожен Президенту окремо або на РНБО. Які вам надбудови треба, щоб їх об'єднувати, щоб вони… Є Президент, навіщо ці проміжні? Чи когось треба працевлаштувати, чи комусь не хватає місця? Чи ви думаєте, що вони будуть краще працювати і таке інше? Я вважаю, що цей закон та інший - це лобістські, не зрозуміло хто… Тим більше ви кажете із залученням якихось громадських організацій. До чого громадські організації до розвідки, при чому тут вони? Вважаю, що це недопрацьований закон, його треба повернути і доопрацювати, і не підставляти Президента. Дякую.

Дякую. Шановні колеги, я хотів би захистити почасти цей законопроект, тому що він суттєво поліпшується порівняно з попередньою версією, але завжди є "але". По-перше, зважаючи на його вагу, на його чутливість, я би не радив так поспішати з його ухваленням в першому читанні. Я нагадаю, що комітет погодив його тільки вчора, а вже сьогодні він внесений до зали Верховної Ради. І депутати банально не мали можливості ознайомитись з цим дуже важливим документом, в який в останній момент вносили суттєві поправки. І друга, дуже важлива обставина. Річ в тім, що там є справді багато недоліків, які, сподіваюсь, будуть доопрацьовані і усунені в період між першим і другим читанням. Але питання про надання функцій розвідки Національній гвардії - це питання набагато складніше, ніж вам здається. Тому що у нас Національна гвардія - унікальний орган, він одночасно є правоохоронним і військовим формуванням, що суперечить Конституції. І з огляду на те, що він правоохоронний орган, він не має права займатися розвідкою, але з точки зору того, що він військовий, йому, можливо, необхідно надавати функції розвідки, але не в тому вигляді, якому передбачено законом. Бо так, як це прописано в законі, структура, яка підпорядковується Міністерству внутрішніх справ, може мати необмежені повноваження і використовувати ці функції не так, як це передбачено чинним законодавством і Конституцією. Тому, мені здається, було би доречним звернути увагу народних депутатів на тому, що ці речі треба ретельно обговорити і усунути ці питання, тому що Національна гвардія України не може займатися функціями розвідки в тому обсязі, як це передбачено законом. Взагалі треба подивитися на місце Національної гвардії в системі сектору безпеки і оборони і визначитися нарешті, це правоохоронний орган чи військовий? Дякую. Дякую, Сергій Іванович. Лубінець Дмитро Валерійович, хвилина з мотивів. Після цього Шахов, Наливайченко, і переходимо до голосування. Шановні колеги, я нагадаю, що коли ми голосували, ми об'єдналися на пропозиції повернути на доопрацювання в комітет. Чи доопрацювали? Ні, не доопрацювали. Я хочу заперечити виступаючим, які сказали, що ми всі зауваження, які були в попередній редакції, виправили. Я можу вам сказати, що ви залишили суперечність навіть Конституції, адже Президент України має право визначати структуру, призначати керівництво лише військових формувань, а не державних органів, яким згідно норм законопроекту є розвідувальні органи. Це перше. І наступне.

Дякую. Хто від "Довіри" піднімав руку? Шахов Сергій Володимирович. 17:31:28 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Дмитро Олександрович, вам, мабуть, не видно, тому що в проході, ви бачите, скільки в нас колег сьогодні слухають як про зовнішню розвідку? Шановні колеги, я повністю підкреслюю і на сто відсотків погоджуюся зі своїм колегою Дмитром Лубінцем, який чітко зазначив, що поспішати тут нема чого, треба з виваженістю підходити до цих законів - зовнішня розвідка України. Зі свого боку хочу зазначити іще раз: може, зовнішню розвідку вже треба залучити, щоб вона знайшла, хто завозить вугілля в нас з Америки, з Африки? Чому сьогодні не виплачуються зарплати шахтарям, а всім підняли силовим структурам - мільйонні ці зарплати? І скільки ще буде нарощуватися цих органів бюрократичних, кумівських, братських, я не знаю, людських, сусідських? Кого ще в зовнішню розвідку будемо кликати? Мільйонні, мільярдні зарплати будемо роздавати! Дякую. Зверніть увагу, будь ласка, сьогодні на тих, хто не нагодований і не може наголошувати дітей. Сергій Шахов... Дякую. Наливайченко Валентин Олександрович. 17:32:42 НАЛИВАЙЧЕНКО В.О. Валентин Наливайченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, шановні громадяни України, питання національної безпеки. Фракція "Батьківщина" наполягає і пропонує розглядати так, як це відповідає нашим національним інтересам. В першу чергу це стосується, як розвідувальне співтовариство, або розвідка українська, має захищати українця, громадянина України. А відтак, ми чітко зазначаємо, що правова основа для діяльності всіх розвідок України має бути Конституція, Закон про нацбезпеку і, найголовніше, національна розвідувальна програма. Шановні депутати, ви бачили, хоч один з вас, національну розвідувальну програму? Її до цього часу немає, тому до затвердження такої Національної розвідувальної програми говорити про реформу або створення, або інші закони по розвідці: а) передчасно, б) непрофесійно. Наше головне зауваження - відповідальність РНБО і Президента, представити таку програму, а після цього... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про розвідку (реєстраційний номер 2412-д). Займіть свої місця. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-233 Рішення прийнято. Шановні колеги… Про фракціях покажіть. Вам запропоновано до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України (реєстраційний номер 2414-д). Доповідає заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Безугла Мар'яна Володимирівна. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-230 Рішення прийнято. А тепер, Мар'яна Володимирівна, переходьте до виступу. проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" пропоную викласти у новій редакції і врегулювати питання правового статусу Служби зовнішньої розвідки України, керівництва її діяльності та загальної структури. Метою розроблення даного законопроекту є вдосконалення правових засад діяльності Служби зовнішньої розвідки як суб'єкта розвідувального співтовариства. Для доопрацювання законопроекту було утворено робочу групу, про яку я вже згадувала. У доопрацьованому законопроекті враховано зауваження та пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. Більш чітко визначено правовий статус СЗР як розвідувального органу України у складі сил безпеки, а також військового формування, що входить до складу сил оборони сектору безпеки і оборони України. Унормовано відповідно до Конституції Конституції України питання керівництва, а також призначення та звільнення з посад голови, першого заступника та заступників голови Служби зовнішньої розвідки України. Визначено загальну структуру СЗР та врегульовано питання

Крім того, врегульовано "Прикінцеві положення". Пропозиція комітету - рекомендувати Верховній Раді України включити доопрацьований комітетом законопроект до порядку денного другої сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти його за основу. Панове, цей законопроект – це сателіт до першого законопроекту, який ви підтримали, і відповідно цей пакет це ще один крок до того, щоб зробити спроможну розвідувальну структуру, розвідувальне співтовариство в нашій країні, яке спроможне буде відповідати тим викликам, які ми маємо зараз. Дякую. Дякую. Чи необхідно обговорення? Запишіться, будь ласка: два – за, два – проти по фракціям.

Дякую. Шановні колеги, та сама ситуація, що і з Законом про розвідку. Насправді цей закон… майже та сама, тому що насправді цей закон дещо поліпшився, але фракція наша буде підтримувати його в першому читанні, але з суттєвими зауваженнями. На відміну від навіть попередньої версії цього закону, фактично виводиться ця дуже чутлива і дуже важлива структура з-під парламентського контролю. Якщо така редакція залишиться – це буде дуже небезпечно.

Дякую, пане Голово. Даний закон є законом-сателітом по закону, який ми розглянули попередньо. Він, дійсно, залишає деякі питання, на які ще немає відповіді. Але, як відомо, ми про це говорили на комітеті, меж досконалості немає. Тому наша фракція однозначно буде підтримувати цей закон в першому читанні. Дякую.

ще раз, це той випадок, коли ми маємо чітко розуміти, що Рада національної безпеки і оборони України, а потім Президент України - і ми наполягаємо саме на такому підході, фракція "Батьківщина", - має чітко представити національну розвідувальну програму. З неї стане зрозуміло, що є загрозою громадянам України, які є зовнішні загрози для держави, чи потрібно Нацгвардії аеромобільна розвідка. Не треба вигадувати в залі непрофесіоналам, що потрібно професійним військовим. Це має затвердити РНБО, представити Президент, а парламент брати це як правову основу для будь-яких законопроектів, які стосуються безпеки і оборони. Далі. Сили безпеки складаються, як ви всі добре знаєте, із Служби безпеки України. Де законопроект про нову СБУ? Де законопроект про Службу безпеки України, який розроблявся не один рік? Наші європейські партнери витратили величезні ресурси, щоб допомогти українських фахівцям в цьому законопроекті. Вносьте в залу, дайте професійну дискусію, щоб ми бачили сили безпеки СБУ, розвідувальні органи, які саме, з якими повноваженнями і з якою структурою, і, найголовніше, щоб парламент для громадян України чітко відповів: "Шановні українці, вас держава захищає всередині держави такими-то засобами і таким-то способом, за межами держави вас захищають такі-то державні органи, в тому числі і спецслужби". Враховуючи це, ми наполягаємо, щоб повернутись до фахової дискусії на основі повної картини національної розвідувальної програми, сил безпеки і оборони нашої держави. Дякую за увагу. Прошу передати слово Бурмічу. нам подає, пішли ще далі, ніж в попередньому. Якщо в попередньому хотіли об'єднати правоохоронні, розвідувальні органи - ті, які взагалі не мають ніякого відношення, які працюють тільки на території України, а це не може бути розвідувальним органом, - то тут пішли далі. Тут намагаються ще створити територіальні розвідувальні органи. Вибачте, що розвідувати на території Кіровоградської чи Черкаської, чи ще якоїсь області? Там є поліція, там є Служба безпеки, там є НАБУ, там у них у функціях є контррозвідувальна складова, правоохоронна складова і таке інше. цими проектами хочете заховати свій непрофесіоналізм і нероботу розвідки. Я вважаю, що необхідно Президенту або керівництву Верховної Ради, по-перше, заслухати доповіді керівників розвідувальних органів, скласти програму, залучити до обговорення фахівців, тих, хто працював в правоохоронних, в розвідувальних органах, і не залучати ніякі громадські організації, це взагалі секретна, таємна інформація, це національна безпека, щоб доповідали на цій трибуні ті, хто має якесь відношення до роботи цих специфічних органів. Люди добрі, не ховайте свою бездіяльність за якимись непотрібними реформами, не тратьте державні гроші, поверніться до нормального, професійного обговорення. І цей законопроект треба доопрацювати разом з фахівцями. Дякую. Дмитро Валерійович Лубінець, хвилина з мотивів. Переходимо після цього до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. 17:43:22 ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Шановні народні депутати, я звертаю вашу увагу, що, як і попередній законопроект, так і цей – відсутній висновок ГНЕУ. Куди ви поспішаєте? Якщо попередній законопроект – це півбіди, тут ви закладаєте - ви тільки вдумайтесь! - ви прописуєте Службу зовнішньої розвідки як державний орган, ви покладаєте на нього функцію - захист держави та державного кордону. А згідно Конституції орган, який може здійснювати захист держави і державного кордону, – це тільки військове формування та правоохоронні органи. Ви ж напряму суперечити Конституції. Що ви робите? Ось така поспішка і призводить до того, що ви потім знову ж сюди прийдете і будете вносити зміни, бо неможливо покласти функції по захисту держави на державний орган, бо в Конституції чітко прописано – на військовий. Тим більше, що в структурі ви чітко зазначаєте: 4 тисячі військовослужбовців. Які військовослужбовці в державному органі? Про що ви кажете? Що ви пишете? депутатів до зали. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України (реєстраційний номер 2414-д). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-273 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Будь ласка, не розходьтесь. Шановні колеги… Але є прохання - наступне питання без обговорення. Це питання – це проект Постанови про Заяву Верховної Ради України "Щодо участі Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році" (реєстраційний номер 2718). Щоб ми просто швидко пройшли це питання. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного. Прошу підтримати та проголосувати. За-327 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати. За-323 Рішення прийнято. Пропонується розглянути питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-307 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується підтримати цю постанову без обговорення. Готові? Так вона вам всім роздана, шановні колеги, ви її читали. Голосуємо. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету проект Постанови про Заяву Верховної Ради України "Щодо участі Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році" (реєстраційний номер 2718). Прошу підтримати та проголосувати.

Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстраційний номер 0863). Доповідає голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Бондар Ганна Вячеславівна. Шановний пане Голово, шановні колеги! Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстраційний номер 0863) був поданий народними депутатами України восьмого скликання Андрієм Шиньковичем та Олександром Герегою і був прийнятий 4 грудня 18-го року в першому читанні за основу Верховною Радою України попереднього скликання. Але розгляд його не було завершено прийняттям остаточного рішення. Законопроектом пропонується зняти необхідність оформлення документу, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою при вирішенні питання облаштування пандусів для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. До нашого комітету надійшло шість поправок і пропозицій від трьох суб'єктів права законодавчої ініціативи, з яких чотири враховано повністю, одна врахована редакційно та одна врахована частково. Таким чином, майже всі правки враховані повністю. За результатами доопрацювання проект доповнено визначеннями, досі відсутніми у законодавстві - це "засоби безперешкодного доступу до об'єктів" та "маломобільні групи населення". Передбачено можливість влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури у разі, якщо ці роботи здійснюються з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування пропонується встановити Кабінету Міністрів України. Проект закону було підтримано Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Міністерством розвитку громад та територій України та Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. 13 листопада 2019 року комітет ухвалив висновок: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстраційний номер 0863) за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Від себе хочу сказати, що робота над цим законопроектом була дуже плідна між представниками різних фракцій парламенту і різних фахівців. Тож дякую за увагу і прошу підтримати рішення комітету. Переходимо до голосування, всі правки враховані. Шановні колеги, підготуйтеся до голосування. На голосування ставиться пропозиція про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстраційний номер 0863) Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-338 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Закон прийнятий в цілому. 225 – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" – 25, "Європейська солідарність" – 23, "Батьківщина" – 20, "За майбутнє" – 13, "Голос" – 2, "Довіра" – 14, позафракційні – 16. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб (реєстраційний номер 0930). Доповідає голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, місті Севастополі, національних меншин і міжнаціональних відносин Лубінець Дмитро Валерійович 17:52:51 ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб. Цей законопроект був прийнятий в першому читанні попереднім складом парламенту. Можу сказати, що надійшло 12 поправок, всі 12 поправок враховано. Закон абсолютно простий, технічний, я думаю, що всі ви, всі ми повинні підтримати, щоб діти, які безпосередньо постраждали внаслідок військових дій, мають право на безкоштовне, принаймні хоч на безкоштовне харчування в школах. Дякую.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 безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб (реєстраційний номер 0930). Прошу підтримати та проголосувати. За-355 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях.

Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (реєстраційний номер Нам необхідно його включити в порядок денний, а для цього необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати. За-282 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду цього питання та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати. За-273 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-271 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Радуцькому Михайлу Борисовичу. Продовжую вечірнє засідання на 15 хвилин. Шановний головуючий, шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (реєстраційний номер 2540), авторами якого є більшість моїх колег - членів Комітету здоров'я нації. Цей законопроект розроблений нами з метою недопущення ситуації блокування закупівель лікарських засобів, що здійснюються спеціалізованими організаціями, внаслідок неузгодженостей у термінах набуття та втрати чинності нової та старої редакції Закону "Про публічні закупівлі". Міжнародні закупівлі ліків впроваджуються як тимчасовий механізм. Відповідний закон номер 2698, яким було запроваджено, втрачає силу з 1 квітня 2020 року. Його пролонгація вже передбачена законопроектом 2538, який ми з вами ухвалили 14 січня. Так ось, з 1 квітня втрачає силу і норма чинної нині редакції Закону "Про публічні закупівлі", згідно з якою на проведення закупівель ліків міжнародними організаціями не поширюється дія цього закону, зараз вони проводяться відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій. Верховна Рада України 19 вересня 2019 року прийняла нову редакцію закону, яким ще на 2 роки, до 31 березня 2022 року, вивела міжнародні закупівлі з-під дії цього закону. Однак нова редакція Закону "Про публічні закупівлі" вступить в дію лише з 20 квітня. Тому прошу технічно підтримати ці зміни на один місяць. Законопроект підтримується Міністерством охорони здоров'я, він розглянутий та підтриманий Комітетом з Дякую за увагу. Шановні колеги, чи необхідно обговорення цього питання? Можемо проголосувати. Дивіться, є перша пропозиція - прийняти за основу і в цілому. В цілому теж готові? Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівлі лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціям, що здійснюють закупівлі (реєстраційний номер 2540). Прошу підтримати та проголосувати. За-300 Рішення прийнято. в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про внесення змін розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положень" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівлі лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (2540). Прошу підтримати та проголосувати. За-297 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства, реєстраційні номери 25... Не встигнемо? Не встигнемо, не будемо заходити сьогодні в це питання, завтра розглянемо. Добре. Шановні колеги, вечірнє засідання... Почекайте. 18:00:10 СТЕФАНЧУК Р.О. Я все рівно виступлю, в мене є три оголошення. Шановні колеги, створено міжфракційне депутатське об'єднання "Щаслива Україна". Головою обрано народного депутата Ясько Єлизавету Олексіївну. "За доступні адміністративні послуги", співголовами обрано Білозір, Плачкову, Безгіна і Рубльова. І останнє оголошення. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "Спроможні громадяни – сильна Україна". Білозір, Безгін, Клочко і Княжицький. Вітаємо, колеги! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. 18:00. Дякую.